u Afganistanu /ISAF/ Vlada je dostavila izvješće. Sukladno točki 3. odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u Mirovnoj misiji u Afganistanu. I o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu gdje je također predlagatelj Vlada. Raspravu proveli odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i zakonodavstvo i Ustav. Ministar obrane, Berislav Rončević će dodatno obrazložiti prijedloge izvješća i odluke. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji /ISAF/ u Afganistanu za razdoblje ožujak-listopad 2006. godine. Izvješće se podnosi u želji kako bi se sagledali svi aspekti angažiranja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovoj Mirovnoj misiji te kako bi se donijele odgovarajuće ocjene i zaključci o daljnjem sudjelovanju Mirovna misija u Afganistanu /ISAF/ je misija pod vodstvom NATO-a, a održava se u skladu s mandatom Ujedinjenih naroda. Do listopada 2006. godine ova misija djelovala je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti a mandat joj je produžen novom Rezolucijom 1707. Republika Hrvatska sudjeluje u misiji ISAF. Glavno zapovjedništvo ISAF-a smješteno je u Kabulu, glavnom gradu Afganistana. Pod njegovim je zapovjedništvom pet regionalnih zapovjedništava: sjever, jug, istok i zapad, dok je peto regionalno zapovjedništvo kapital koji obuhvaća glavni grad u ustrojavanju od proljeća ove godine. Hrvatski kontingent je razmješten na lokacijama u područjima regionalnog zapovjedništva sjever gdje je vodeća zemlja Savezna Republika Njemačka, regionalnog zapovjedništva zapad gdje je vodeća zemlja Italija, regionalnog zapovjedništva jug gdje je vodeća zemlja Velika Britanija te regionalnog zapovjedništva kapital gdje je vodeća zemlja Francuska. Nacionalni zapovjednik kontingenta, hrvatski nacionalni kontinent smješten je u Kabulu u kampu Verhaus tako da ima mogućnost izravnog kontakta sa strukturama ISAF-a a i sa operativnim središtem i glavnim stožerom Oružanih snaga Republike Hrvatske. Na svakoj lokaciji na kojoj su smješteni dijelovi hrvatskog kontingenta najstariji časnici po činu su određeni za zapovjednike. Hrvatski kontingent obuhvaća sljedećeg … u misiji ISAF: namjenski organizirane snage Vojne policije, medicinski tim, namjenski organizirane snage i pješaštva, operativni mentorski tim za vezu i pokretni promatrački tim za vezu. Ostale komponente su: nacionalni elementi potpore, nacionalna obavještajna skupina koji pružaju potporu i ostvaruju uvjete za odgovarajuće djelovanje hrvatskog nacionalnog kontingentu. U stožerima zapovjedništva ISAF i regionalnom zapovjedništvu sjever su i naši stožerni časnici. Na dan 31. listopada 2006. godine u sastavu hrvatskog kontingenta bilo je ukupno 148 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Namjenski organizirane snage Vojne policije izvršavaju svoje zadaće u sastavu multinacionalne Vojne policije policije regionalnog zapovjedništva kapital. Operativni mentorski tim za vezu ima različite zadaće ovisno o razini postrojbi afganistanske nacionalne vojske … /Ne razumije se./ primarna mu je odgovornost osiguravanje napredne obuke u vidu upućivanja, podučavanja i uvježbavanja te mentorstva postrojbi ANE s ciljem uspješnog daljnjeg razvijanja njihovih postojećih sposobnosti. Operativni mentorski tim djeluje u Ernama pri čemu surađuje s drugim skupinama za obuku i na terenu kada pružaju potporu u planiranju i provođenju operacija afganistanske vojske. Od travnja do rujna 2006. godine pripadnici OMLOT-a bili su raspoređeni unutar regionalnog zapovjedništva sjever u području gradova Mazarišarif i Majmana. Od tada u skladu s rotacijama postrojbi ANE koje mentoriraju odlaze na jug i OMLOT-a se upućuje se u područje Handahara. Zadaća mobilnog promatračkog tima za vezu, sunadzor i ophodnja određenog teritorija, uspostavljanje i održavanje veze s lokalnim vođama te suradnja sa lokalnom policijom što je vrlo značajno. Djelovanje PRT-a ili provincijsko-rekonstrukcijskih timova je direktni i najvažniji doprinos NATO proširenju, vladavine prava i legalne afganistanske vlasti. Vojno djelovanje u PRT-u je prvenstveno zamišljeno kao potpora civilnom dijelu radi izgradnje povjerenja i sigurnosnog okruženja za djelovanje. Namjenski organizirane snage pješaštva organizirane na razini pješačkog voda koriste se u regionalnom zapovjedništvu sjever, u Mazarišarifu, za osiguranje zračne luke te ophodnju oko baze. Medicinski tim u kojem su liječnik i 3 medicinska tehničara djeluju u sastavu kombiniranog medicinskog tima zemalja Američko-jadranske povelje, u grčkoj vojnoj bolnici pri međunarodnoj zračnoj luci u Kabulu. Nacionalni element potpore pruža logističku potporu hrvatskom kontingentu, pripadnici nacionalnog elementa potpora raspoređeni su u regionalnom zapovjedništvu sjever i regionalnom zapovjedništvu Capital. Nacionalna obavještajna skupina pruža obavještajnu i sigurnosnu potporu nacionalnom kontingentu i ostvaruje suradnje s drugim nacionalnim obavještajnim skupinama i zapovjedništva ISAF-a. Stožerni časnici i dočasnici obavljaju zadaću u okviru zapovjedništva ISAF-a i regionalnih zapovjedništava. Raspoređeni su na obavještajne, operativne, logističke i druge dužnosti. Obuka i priprema dijelova hrvatskog kontingenta provodi se u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u suradnji s vodećim zemljama u regionalnim zapovjedništvima u kojima se raspoređuju pripadnici hrvatskog kontingenata, Njemačka i Litva. i djelovanja hrvatskog kontingenta na svim lokacijama potpisani su ili su u tijeku potpisivanje memoranduma o razumijevanju i tehničkih sporazuma s ministarstvima obrana drugih država sudionika u misiji ISAF. Opskrba kontingenata na području operacija provodi se korištenjem kapaciteta zračnog prijevoza zemalja s kojima hrvatski kontingent sudjeluje u ovoj operaciji, misiji. Opskrba se odnosi na pričuvne dijelove, streljiva, osnovna sredstva, a u slučaju potrebe može se uključiti opskrba odjećom i obućom. Republike Hrvatska osigurava hrvatskom kontingentu u području misije ISAF odgovarajuće uvjete življenja koji su na razini uvjeta koje osiguravaju druge zemlje. U tehničkoj opremljenosti ni u čemu ne zaostajemo za drugim zemljama partnerima koji s nama sudjeluju u ovoj misiji. Nadležno tijelo Republike Hrvatske organizirala su službene posjete pripadnicima hrvatskog kontingenta te su tako u travnju 2006. u posjetu pripadnicima Oružanih snaga u misiji u Afganistanu bili ministrica vanjskih poslova i državni tajnik u Ministarstvu obrane, a krajem studenog i ja sam osobno posjetio sa predstavnicima Glavnog stožera naš kontingent u ovoj misiji. Tijekom razdoblja za koje se odnosi izvješće došlo je do pogoršanja sigurnosne situacije na cijelom području Afganistana, nesigurnost i povećanje ugroza je objašnjiva povećanjem broj intenziteta protuterorističkih operacija koje provode … /Govornik se ne razumije./ snage i afganistanska vojska. Jer u jednom trenutku Talibani i protivnici mira pokušali su na pojačane i intenzivirane aktivnosti protuterorističkih operacija odgovoriti svojim operacijama, a posebno je zadovoljstvo da je tijekom studenoga došlo i do smirivanja situacije. Proširenjem područja misija ISAF na cijelo područje Afganistana s naglaskom na južno područje koje je do tada otpadalo isključivo pod ovlast operacije antiterorističke koalicije "Endouring freedom", došlo je do šireg razmještaja hrvatskog kontingenta, time mada djelovanja hrvatskog kontingenta nije promijenjen. I koristim i ovu prigodu obratiti se saborskim zastupnicima i jasno reći da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske niti u jednom trenutku nisu prekoračili ovlasti i funkcije koje ima misija ISAF. Oni nisu tamo u borbenim funkcijama nego u funkcijama kao što je to rekao i uvaženi potpredsjednik Arlović, u funkciji potpore osiguranju mira. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu borbeno djelovati isključivo u samoobrani. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u navedenom razdoblju nikad nisu imali niti upotrijebili napadne borbene aktivnosti. Svi pripadnici hrvatskog kontingenta u misiji ISAF profesionalno su i odgovorno obavljali svoje zadaće. U više navrata za svoje uspješno djelovanje dobili su i posebne pohvale zapovjedništva ove misije. Troškove hrvatskog kontingenta u ovoj mirovnoj misiji u razdoblju od 1. ožujka do 31. listopada iznosili su 47 milijuna i 700 tisuća kuna. U svezi sudjelovanja pripadnika hrvatskog kontingenta u mirovnoj misiji u Afganistanu u razdoblju od 1. ožujka do 31. listopada 2006. može se zaključiti da su pripadnici Hrvatskih oružanih snaga u ovom razdoblju kao i do sada dodijeljene zadaće izvršavali odgovorno i profesionalni pridonoseći svojim sudjelovanjem postizanju krajnjeg cilja ove misije. Republika Hrvatska je značajno proširila naše sudjelovanje u misiji, uvodeći nove namjenske organizirane snage i proširujući područje djelovanja, uzimajući u obzir da se za svaku novu rotaciju misije ISAF zemlje sudionice natječu za mjesta stožernih časnika i dočasnika. Hrvatska je zahvaljujući dobrim ocjenama rada svojih stožernih časnika i dočasnika zadržala svoje pozicije u zapovjedništvu ISAF-a u regionalnom zapovjedništvu sjever te u multinacionalnoj vojnoj policiji u Kabulu. Značajan i visoko ocijenjen doprinos naših pripadnika u mirovnoj misiji u Afganistanu promiče ugled Oružanih snaga Republike Hrvatske kao i međunarodni položaj Republike Hrvatske. Izvolite. **Rončević, Berislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. U mirovnoj misiji u Afganistanu 2003. do 2006. godine Oružane snage Republike Hrvatske su pokazale svoju visoku profesionalnost, postale su pouzdan partner oružanih Odlukom Hrvatskog sabora od srpnja 2005. odobreno je sudjelovanje do 150 pripadnika Oružanih snaga i mandat ovoga sudjelovanja u ovom broju vojnika je sa sa 31.12. ove godine. Radi ostvarenja naših strateških ciljeva, članstva u Europskoj uniji, u NATO-u, u želji hrvatskog doprinosa osiguranju svjetskog mira i stabilnosti, u stavu Hrvatske kao odgovorne zemlje da mora dati svoj doprinos potrebno je i povećati broj naših sudionika u mirovnoj misiji u Afganistanu. Ovo povećanje broja pripadnika

Za 2007. predviđen je ukupan broj u mirovnim operacijama do 300 pripadnika, a u 2008. godini 400 pripadnika. Posebno naglašavam da je ovaj broj odnosi se na sve formate sudjelovanja, znači i one mirovne misije koje su vođene od strane UN-a, mirovine misije pod vodstvom NATO-a i mirovne misije koje bi vodila operativno Europska unija u sklopu svoje zajedničke europske sigurnosne i obrambene politike. Trenutačno se u misiji ISAF nalazi 38 pripadnika vojne policije, 4 pripadnika medis tima, 10 pripadnika stožernog osoblja, 42 pripadnika namjenskih organiziranih snaga, pješaštva, 7 pripadnika promatračkog tima za vezu ili mot, 29 pripadnika operativno-mentorskog tima za …/Govornik se ne razumije./…, 4 pripadnika nacionalnog zapovjedništva i 8 pripadnika nacionalnog elementa potpore i 6 pripadnika nacionalnog obavještajnog elementa što ukupno iznosi 148 pripadnika. Ovim novim prijedlogom odluke Vlada predlaže ovom Visokom domu da usvoji i odobri sudjelovanje sa brojčanim povećanjem postojećih snaga povećanjem broja sudionika u misiji ISAF i to prvenstveno ojačanjem naših snaga u zapovjedništvima misije, povećanjem broja pripadnika nacionalnog tima za logističku potporu, nacionalnog tima za obavještajnu potporu te povećanjem broja osoblja u nacionalnom zapovjedništvu misiji ISAF. Sigurnosna prosudba po regionalnoj podjeli u Afganistanu pokazuje da je sigurno situacija ocijenjena sa stupnjem …/Govornik se ne razumije./… sa značajima za područje Kabula jednako kao i za područje sjevera i juga, osim za područje zapada gdje je stupanj ugroze nešto niži. Povećanje aktivnosti usmjereni protiv postrojbi ISAF rezultat je pojačano međunarodnog angažmana u Afganistanu, uspješnosti i učinkovitosti u izvršavanju zadaća, odlučnosti da se sigurnosna situacija stabilizira te ostvare potrebni preduvjeti za postrojbom demokratizaciju zemlje. Poštovana gospodo saborski zastupnici, ovdje je vrlo bitno reći Ministarstvo obrane je predložilo Vladi sudjelovanje u onim funkcijama i onim zadaćama za koje su hrvatski vojnici osposobljeni i potpuno opremljeni. Vrlo jasno smo i glasno rekli, Hrvatska u ovom trenutku niti ima niti želi preuzimati napadne borbene funkcije, radimo one funkcije koje su posebno cijenjene. To je značajnije sudjelovanje u provincijskim …/Govornik se provincijskim timovima za obnovu te mentoriranje ili obuka vojske i policije Afganistanske narodne armije, Afganistanske policije jer je to u konačnici i izlazna strategija NATO-a za ovu misiju svojim znanjem i iskustvom želimo pomoći njihovim vojnicima, dočasnicima i časnicima da usvoje određenu razinu sposobnosti i u konačnici sami preuzmu odgovornost za stanje u svojoj zemlji. U državnom proračunu za 2007. godinu osigurano su potrebna sredstva, predviđamo da će u 2007. godini troškovi mirovnih misija ukupno koštati negdje oko 219 milijuna kuna, pokrenuti su ili ugovoreni već postupci nabave potrebnih sredstava. Značajnu potporu hrvatskim vojnicima u misiji dajete i vi gospodo saborski zastupnici, prema tome koristim ovu prigodu i preko predsjedništva Sabora i preko našeg matičnog odbora pozvati saborske zastupnike da posjete naše vojnike u misiji jer je to značajna potpora koju oni izuzetno cijene. Hvala vam lijepo. Hvala. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, predsjednik Odbora poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Odbor je na 85. sjednici održanoj 7. prosinca 2006. godine raspravljao i Izvješće o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu pod nazivom ISAF Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu pod nazivom ISAF. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno prihvatio Izvješće o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu ISAF u razdoblju od 1. ožujka 2006. do 31. listopada 2006. i većinom glasova odluku o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu pod nazivom ISAF u tekstu kako je to predloženo od predlagatelja odluke. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite.

za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Vrlo kratko, nije suvišno naglasiti da prvenstvena uloga ISAF-a je potpora i pomoć Vladi Afganistana u osiguranju i održavanju sigurnosnog okružja u Afganistanu koji će omogućiti obnovu Afganistana i uspostavu demokratskih institucija te proširenje utjecaja Središnje afganistanske Vlade na cijeli teritorij i to je izuzetno važna i vrijedna uloga ove misije. Djeca se vraćaju u škole, milijuni izbjeglica se vraćaju iz susjednih država, investicije, EBRD, ADB, ADB, Azijska banka, mobiteli rade, Afganistan se unatoč svega izgrađuje. Institucije države su profunkcionirale, održani su prvi parlamentarni izbori, Parlament funkcionira i mogu reći da mi je bilo zadovoljstvo zadnji put u 6. mjesecu kad sam bio u zadnjoj posjeti Afganistanu da sam imao prilike razgovarati i sa predsjednikom Parlamenta Afganistana gospodinom Kanonijem koji je izrazio želju posjetiti Europu i posjetiti Republiku Hrvatsku i Hrvatski sabor. U snagama ISAF-a trenutno sudjeluje kao što je rečeno 32 tisuće pripadnika iz 37 država, 26 država NATO-a, 11 država nečlanica NATO-a Australija, Finska, Švicarska, Makedonija, Albanija, Novi Zeland itd. Sjećam se jedne posjete pred nekoliko godina kad je u Afganistanu bilo samo 6 tisuća NATO-ovih vojnika. Ako usporedite i uzmete u obzir činjenicu da je Afganistan barem 10 puta veći od Bosne i Hercegovine i da su 1995. godine NATO-ve snage ušle u Bosnu i Hercegovinu sa 60 tisuća vojnika, onda je sasvim razumljivo, prirodno i logično da se NATO-ova misija na ovom ogromnom, velikom i teškom prostoru s pravom mora i opravdanjem širiti. NATO funkcionira kroz pet zapovjedništava i ono što je velika i značajna promjena je dolaskom engleskog generala uspostavlja se integrirano zapovijedanje tom operacijom koje doprinosi učinkovitosti NATO-ove misije u cjelini, svakako da ti napori izazivaju otpore, izazivaju sukobe, ali ta misija u punoj mjeri je istaknula probleme o kojima se razgovaralo u Rigi na nedavnom summitu od nacionalnih restrikcija tzv. zabrana pa sam imao prilike često razgovarati sa ljudima koji su zapovijedali na terenu pa su rekli, imamo vojnike ali ih ne smijemo upotrijebiti. Prema tome, Afganistan i ova misija je itekako imala veliku i ključnu ulogu na transformaciju NATO-a i ne bez razloga Amerikanci su inzistirali da se ovaj summit zaista usmjeri na probleme koji su bili i više nego očiti. Ovog ljeta, Republike Hrvatska se susrela sa novim izazovima i oni su vezani uz zadaću u okviru tzv. omleta, operativnih timova za mentorstvo koji imaju zadaću tzv. comba trening, znači osposobljavanje, obuku i trening koji osposobljava postrojbe za izvršavanje borbenih zadaća. Glavna sigurnosna snaga Afganistana treba biti Afganistanska nacionalna vojska i Afganistanska policija koje su u procesu strukturiranja i angažman NATO-a, glede njihovog osposobljavanja je itekako važan. S obzirom da sam obećao biti kratak zaključit ću i reći ću da se radi o dobrom i kvalitetnom izvješću. Ali pred nekoliko dana imao sam prilike čitati jedno izvješće koje je Američka vojska napisala glede njihovog sudjelovanja u Misiji u Iraku i jedna stvar koja čini mi se da je korisna i mogla bi se preporučiti, dopuniti ovakvo izvješće i sa aspektom koji je vezan uz zdravstveno stanje svih onih koji sudjeluju u tim misijama posebno screeningom nakon što se vraćaju iz operacija. U mnogim testiranjima definitivno registriran je fenomen PTSD-a, posttraumatsko ratnog sindroma i u svakom slučaju pravovremeno, navrijeme ovaj čas s obzirom na sva ova naša iskustva koja imamo i sa braniteljima u Domovinskom ratu to bi mogao biti jedan dodatni oblik upotpunjavanja ovih izvješća i još jedan prilog našoj zaista cjelovitoj i potpunoj brizi za hrvatske časnike, vojnike i dočasnike u ovoj važnoj međunarodnoj mirovnoj operaciji, ne samo NATO-a nego i međunarodne zajednice u cjelini, jer 37 država sudjeluje u provedbi ove zadaće. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Srećko Ferenčak. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici! Što se tiče Prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH-a u Mirovnoj misiji u Afganistanu (ISAF) i Izvješća o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH-a u Mirovnoj misiji ISAF-a u Afganistanu za razdoblje od 1. ožujka do 31. listopada 2006. godine moram reći da sigurno ova tema budi veliki interes javnosti pogotovo u svjetlu nedavnih događaja u Afganistanu odnosno prvog ranjavanja hrvatskog vojnika u misiji u toj zemlji. Zbog nekih diskusija u ovom Saboru valja naglasiti i ponoviti još jedanput da naši vojnici nisu otišli u Afganistan ratovati. Misija u Afganistanu odobrena je od strane Ujedinjenih naroda pa su tako i naši vojnici pod okriljem te misije. A glavni ciljevi usmjereni su na pružanje pomoći afganistanskoj Vladi u razvoju nacionalnih i sigurnosnih struktura, obnovi zemlje te u razvoju i obuci sigurnosnih snaga Afganistana. Dakle, naši vojnici ne sudjeluju u direktnim operacijama, borbama i čišćenjima terena već u mirovnoj misiji. To je njihova funkcija. Oni nemaju mandat niti obvezu za nametanje mira već zadaće pri očuvanju mira i obuke afganistanske vojske. A pripadnici Oružanih snaga RH-a mogu borbeno djelovati isključivo u samoobrani. Ovaj Sabor našoj je vojsci dao takav mandat i nitko neće i nema pravo mijenjati takvu odluku Sabora. Pod tim i takvim uvjetima Hrvatska narodna stranka odobrit će i podržat će slanje dodatnih 50 vojnika u Afganistan u sklopu Operacije ISAF i ovdje valja naglasiti da su svi ti vojnici koji profesionalno služe hrvatsku vojsku dragovoljci. Isto tako nitko od njih pod prisilom nije otišao u Afganistan već isključivo dragovoljno, šta također i dalje mora ostati na snazi. Unatoč ograničenom sudjelovanju naših snaga u Afganistanu svi moramo biti svjesni da u ovakvim misijama postoji mogućnost stradanja što je nažalost rizik vojničkog posla. Raspitivajući se kod resornog ministarstva o stanju opremljenosti naših vojnika dobio sam uvjeravanja i evo, ministar je maloprije ponovio da su naši vojnici dobili novu opremu, novo vrhunsko naoružanje, nova oklopno transportna sredstva tako da su oni sada tehnički dobro opremljeni. Ono što moramo popraviti možda u međuvremenu je, ja ne znam jesu životna i druga osiguranja koja naši vojnici moraju imati a ona moraju biti u rangu učesnika svih zemalja koja su u sklopu Misije UN-a u Afganistanu. Ukoliko nije apeliram na resorno ministarstvo da i to pitanje što prije uredi. Smatram da je strateški cilj i interes RH-a ulazak u EU i NATO integracije i naše je mišljenje da nije dobro da bilo tko ovo pitanje koristi u politikantske svrhe kao područje dnevno političke borbe. Pod gore navedenim uvjetima koje je Hrvatski sabor već ranije usvojio, Hrvatska narodna stranka prihvatit će Odluku o povećanju kvote hrvatskih vojnika u Misiji ISAF u Afganistanu sa 150 na 200 vojnika. I na kraju, mislim da je važno reći da mi ovdje u Hrvatskom saboru svi imamo jednako mišljenje o konsenzusu oko toga, oko ulaska u NATO. Međutim, nisam siguran da li smo taj konsenzus postavili sa našim građanima, što je još važnije od našeg mišljenja? To je zadatak vas vladajućih. Tu ste pali na testu. I apeliram na resorno ministarstvo i na Vladu, postoji strategija komunikacije sa građanima o toj temi. Ja vas molim da ju počnete što prije primjenjivati, kako bi potpora hrvatskih građana o ulasku u NATO bila što veća. Jel' treba našim ljudima jasno reći koje su negativnosti ulaska u NATO, koje su pozitivne strane ulaska u NATO koje nadjačavaju te negativnosti. Ja sam siguran da će naši građani to razumjeti i da će nam potpora ulaska u NATO biti puno veća, pa vas molim, evo gospodine ministre vas, da krenete sa sprovođenjem te strategije tako da nam potpora počne rasti. Hvala lijepa. Hvala. Klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre! Pa prvo ću se nešto osvrnuti na izvješće vezano uz sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu, popularno nazvano ISAF-u. Naime, mislim da ste izvješće gospodine ministre trebali pripremiti cjelovitije. Naime, mi saborski zastupnici koji smo bili gosti američkog veleposlanstva pa smo bili u NATO zapovjedništvo NATO zapovjedništvo za Afganistan u Bronsomu. Oni su nam, to je bilo 8. rujna ove godine. Bio je gospodin Kajin, gospodin Vidović, Pankretić, Mario Zubović i ja. Oni su nama onda situaciju opisali kao dosta zaoštravajuću u odnosu na situaciju koja je sada. Naime, zorno su nam ilustrirali da je površina Afganistana 655 i to su nam dočarali kako to izgleda kad se to stavi na kartu Europe. Također su nam rekli da u Afganistanu je negdje oko 30 milijuna stanovnika i da 45 godina je prosječni životni vijek u Afganistanu. I da je situacija, da je ova operacija vrlo zahtjevna zbog činjenice što je slaba cestovna infrastruktura. Afganistan nema nikakve cestovne infrastrukture tako da je dobro ovo što smo se pojačali sa oklopnim vozilima i drugim situacijama ali Afganistan naime namjerava, on ima jednu veliku cestu u obliku kruga oko granica Afganistana ali ona nije dovršena do kraja, ona nije dovršena do kraja, tako da postoji samo jedna cestovna traka i onda nam se događa situacija da šest sati ili pola dana idu konvoji u jednome smjeru, pola u drugome a da ne govorimo kakva je situacija ako dođe do snijega i svega ostaloga. situacija 8. rujna je bila već posebno usložnjena i dogodilo se ono što se nije očekivalo da se će dogoditi. Dogodilo se to da su u međuvremenu talibani se udružili sa paštunima, udružili se sa lokalnim plemenskim vođama i počelo je terorističko djelovanje skoro na cijelom području Afganistana osim na zapadu i to je vrlo negativno terorističko djelovanje zato što se uporabljavaju, prednjači znači podmetanje minsko-eksplozivnih sredstava, takvi napadi, posebno nema odgovarajućeg odgovora na bombaše samoubojice, na raketni dio i svega ostalog. Znači, to je takva situacija. I sad pogledajte situaciju dok u to doba znači pod zapovjedništvom ISAF-a, znači govorim o 8. rujnu, bilo je negdje oko 20 tisuća s tim da je u međuvremenu sad ta brojka povećanja na 32 tisuće ali tu kad su ušle ove koalicijske snage koje su imale onaj dio vezano za jug i ostalo. I vojno su oni nama rekli da bi njima trebalo za tako zahtjevnu vojnu operaciju najmanje 40 do 50 tisuća vojnika. Jer znate kakva je situacija. Znači, Amerikanci zajedno sa Korejcima i Zelandom oni su imali ovaj dio koalicijske snage koje su imale namjeru čak do summita u Rigi očistiti dio juga i svega ostaloga, a vojno znači kad se jedan dio očisti onda moraju uvoziti snage koje će to područje pokrivati.

poglavito što se događa ono što je vrlo loše u Afganistanu jer je pučanstvo Afganistana u početku bilo neutralno. Neutralno je bilo u početku i sad se događa ne samo taj dio jer to je borba i za narkotike jer znamo da se talibani financiraju putem narkotika, da je u međuvremenu došlo do povećanja proizvodnje narkotika negdje dva, tri puta. Prema tome, sve to govori da je situacija u Afganistanu više nego loša i sad u svemu tome moram reći da je projekt koje su NATO zamislio za Afganistan je projekt koji govori i o tome kakva će biti budućnost samog NATO saveza, poglavito vezano sa ovim dijelom prtova i onaj dio što i na koji način se želi napraviti ne samo u smislu vojne sigurnosti toga područja koje se očisti od talibana nego u smislu razvoja i svega ostaloga. Ali što je nas saborske zastupnike zaprepastilo to je ta činjenica da su nama Bronsumu rekli, veli Hrvatska je obećala da ćete povećati za 100 pripadnika oružanih snaga i još su nam rekli da je Hrvatska obećala da će prihvatiti jedan prt i to su rekli Logar, da je to jedan od najmirnijih kvartova. To je onaj dio, znači mi smo gospodin Kajin i ja smo i članovi Odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost, mi ništa o tome nismo znali nego dođemo u zapovjedništvo ili ISAF-a u Bronsumu Bronsumu ili dođemo u zapovjedništvo NATO saveza onda čujemo što su hrvatski dužnosnici odnosno u ovom slučaju rekli su ministar obrane, što je on obećao i što će se i na koji način se raditi. Prema tome, sve to govori o jednome drugome dijelu da o tim stvarima, o svemu ostalom mora biti informiran Hrvatski sabor. I onda se javlja onaj drugi problem, ovo zašto je tako mala potpora hrvatskih građana za pristup NATO savezu. Pa to je i ovaj jedan problem da se to sve saznaje ili iz tiskovina ili iz nekih drugih dijelova umjesto da se govori kako i na koji način. Naime, situacija mirovna misija u Afganistanu je sasvim druga od recimo situacije u Iraku i ovdje je stvarno bitna situacija da ova mirovna misija uspije jer ovdje nije u pitanju nafta, nije ništa drugo nego ovdje je u pitanju omogućavanje boljega života stanovnicima Afganistana. Ali što vrijeme ide dalje to to je situacija sve lošija i sve nepovoljnija. Prema tome, svakako da u ovome dijelu moramo voditi računa da mi moramo razvijati strateško savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama što je ova Vlada dosta propustila, bila se jedno vrijeme orijentirala totalno na Europsku uniju i u tome dijelu i zbog onoga dijela što smo mi tražili iz HSP-a a to je da bi mogli razgovarati o tome da dođe do proširenja broja naših pripadnika oružanih u mirovnoj misiji onda moramo dobiti jedno jamstvo vezano i za ovaj summit u Rigi koji je održan a to je da će Hrvatska kao takva biti nominirana i da može očekivati da će dobiti 2008. recimo pozivnicu za NATO savez. I to su predstavnici znači Sjedinjenih Američkih Država koji su tamo, oni su to ispunili i zato mi danas sasvim drukčije razgovaramo iz Hrvatske stranke prava oko toga jer smo rekli to je jedan minimum gdje mi možemo dići našu ruku za upućivanje naših dodatnih pripadnika u mirovnu misiju, s tim da tu normalno opet tražimo ovaj dio jamstva da neće doći do promjene u smislu ovoga što se govori i da će se nastojati maksimalno osigurati ovaj dio puna zaštita. Jer pazite, moramo moramo biti svjesni situacija nije dobra, postoje razno razne mogućnosti da dođe do ugroze. Ali hvala Bogu, i to je ono što je lijepo bilo čuti i osjetiti se kao Hrvat i kao zastupnik Hrvatskoga sabora. Gdje god smo došli to je teško kazati, te birane riječi kojima su najviši zapovjednici ili recimo general Robinson, general Harel, general Jones i svi ostali kojima su govorili o hrvatskom vojniku na koji način hrvatski vojnici izvršavaju, kakva je situacija sa drugim pripadnicima to je stvarno lijepo čuti. I zbog toga znači tražimo i da se ovaj dio maksimalno posveti u smislu one pune opremljenosti i svega ostaloga kako kako bi ta zaštita od eventualne ugroze života se svela na što je to moguće manju mjeru jer normalno sudjelovanje to je mirovna misija. Ali gledajte problem je taj veliki što normalno treba omogućiti, održani su izbori parlamentarni ali ovaj dio sporo ide vezano za razvijanje sigurnosnog dijela Afganistana. 40000 oni namjeravaju imati vojnika ali taj proces ide sporo kao što ide sporo ovaj proces vezano sa osposobljvanjem te njihove policije i u tome dijelu normalno tu će Sjedinjene Američke Države imati posebnu ulogu jer je bitno te dijelove što prije osposobiti znači njihovu nacionalnu gardu, njihovu vojsku njihovu policiju jer događa se ona situacija da nažalost talibani sve više novačiti terorista u svoje redove poglavito što je potrebno dalje znači nastaviti ove dijelove razvoja Afganistana, školovanja djece. Znamo kakva je situacija bilo. Puno je djece konačno upućeno na školovanje. Otvaraju se neke proizvodne i druge mogućnosti jer ako ova misija, mirovna misija NATO ne uspije u Afganistanu to neće biti dobro po mir i po sigurnost u svijetu u budućnosti. Ne daj Bože da ova misija propadne onda je pitanje da, neću točno govoriti do čega bi svega moglo doći. Prema tome trebamo biti realni sa situacijom. Znači kazati kakva je i dobro je i ovo jamstvo ministra obrane da se mandat neće mijenjati, da će mandat ostati u onome dijelu koji se kratko kaže patroliranje, provjera, promatranje. Znači to je temeljni dio mandata da neće naši pripadnici sudjelovati u akcijama čišćenja terena. Da to prije svega sudjeluju pripadnici marinci odnosno pripadnici američke vojske uz ovaj dio drugi, Zelanda i drugih koji u tome sudjeluju. I da ćemo se na tome zadržati, da imamo jamstvo u datom trenutku da neće doći do nikakvih izigravanja ili nekih situacija, da će se mandat promijeniti sa situacijom na terenu i također da imamo ovaj dio strateški gledano izvlačenja i svega ostaloga u najgoroj situaciji. Evo toliko, hvala lijepa. osvrt, ministar obrane Berislav Rončević. zastupniku Kovačeviću što će, što je rekao da će u ime Kluba podržati odluku međutim dužan sam reći nekoliko ispravki iz sadržaja navoda. Ministar nije obećao, ništa to nije ministrova privatna vojska. To je, oružane snage Republike Hrvatske. I ministar je rekao samo ono što je, što su rekli saborski zastupnici prihvaćajući dugoročni plan razvoja oružanih snaga. Zaključak NATO Istanbulskog summit-a je rekao da svaka zemlja treba dati 8% kopnene komponente. To je u našoj projekciji veličina do 700 ljudi i mi smo jasno i glasno rekli: «Mi u ovom trenutku to ne možemo jer u ovom trenutku nemamo pripremljene snage i nemamo opremljene snage da bi odmah imali 800 vojnika van granica Republike Hrvatske u misijama.» Mi ovo povećanje radimo postupno i ovo povećanje je predloženo saborskim zastupnicima u onom trenutku kad smo imali potvrđen i proračun Republike Hrvatske na našoj poziciji. Vrlo je opasno preuzeti obveze a kasnije nemati dostatna sredstva za financiranje tih obveza. navod s kojim se apsolutno ne mogu složiti ova Vlada je ostvarila strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama a to potvrđuju i riječi predsjednika Busha koji je jasno i glasno, ne može jasnije rekao da će se osobno založiti da Hrvatska postane NATO članica 2008. godine. Ako ima jačeg strateškog partnerstva

Hrvatska je obećala, ministar je obećao da ćemo povećati za 100 pripadnika jer to nama treba i mi pozdravljamo to. Također su nam rekli i o «Prtu» što niste ništa rekli, a kod strateškog partnerstva ja sam i rekao da je ovo jedan od načina kako se treba razvijati partnerstvo. Hvala. Klub SDP-a, poštovani zastupnik Davorko Vidović.

ovo proširenje, povećanje broja naših vojnika u mirovnoj misiji no također ćemo tražiti i dva zaključka da uđu u odluku o proširenju naše misije. Prvo što želim reći jest činjenica da u Hrvatskoj u javnom mnijenju među građanima Hrvatske postoji dosta otpora i još više nerazumijevanja toga što mi to zapravo u Afganistanu radimo? Što mi to tamo tražimo? I što se to tamo događa? Za to nisu odgovorni građani. Za takvo stanje je odgovorna prvenstveno Vlada Republike Hrvatske. Ono što bi građani Republike Hrvatske trebali znati je prvo činjenica o tome što je to Afganistan. Danas kolega Kovačević je spomenuo podatak da je riječ o zemlji koja je 14 puta veća od Hrvatske. Jedna od najsiromašnijih država svijeta u kojoj je 90% stanovništva nepismeno. U kojoj se desetljećima ili stoljećima vode ratovi. U kojima je, ne znam u 20. stoljeću 15-tak predsjednika vladara bilo smijenjeno ubojstvima. Možda najzapušteniji teritorij na planeti zemlji. Zemlja u kojoj je upravo djelovanjem međunarodnih snaga svrgnut možda jedan od najmorbidnijih režima u povijesti čovječanstva, talibanski režim i da je doista bilo pitanje civilizacijske obveze biti tamo prisutan. To je premalo našoj javnosti poznato. Našoj javnosti nije poznato niti to, tako banalna činjenica koju mi mislimo da svi znaju da smo mi tamo u mirovnoj misiji i da smo mi tamo temeljem rezolucija Ujedinjenih naroda. I da to nije nikakav američki rat protiv bilo koga nego da je to mirovna misija u kojoj sudjeluje 37 država svijeta. U kojima sudjeluju i zemlje nečlanice NATO-a uključivo jednu Austriju, jednu Finsku, Novi Zeland i tako dalje i to je potrebno znati ako naši ljudi tamo odlaze. A to se u Hrvatskoj nedovoljno zna. Još je veća, veći problem ukoliko se da tako kažem dnevno ne informira na pravilan način što se tamo događa? Hrvatska javnost ne zna a trebala bi znati da je prošle godine, prošla godina u Afganistanu bila najkrvavija od početka sukoba i da je u 2005. godini su se napadi pobunjenika povećali 20% u odnosu na prethodnu, da je broj poginulih pripadnika koalicijskih snaga više nego dvostruko veći u odnosu u 2005. recimo u odnosu na 2004. Za 2006. ne znam točne podatke i da je oko 1600 pripadnik koalicijskih snaga i ISAF-a poginulo u Afganistanu. To se mora znati. Mi ne možemo tražiti podršku naših građana za sudjelovanje u našoj misiji, a da se ne znaju svi razlozi i sve opasnosti koje se kriju u jednom takvom sudjelovanju. Transparentnost u donošenju odluka ovoga tipa koja je na našim građanima, a na nama koji predstavljamo te građane posebno mora biti prvo načelo da tako kažem donošenja odluke. Mi to preuzimamo odgovornost za ono što se eventualno može dogoditi i našim pripadnicima Oružanih snaga i nitko ne može biti iznenađen ako se što takvo dogodi. Ali mi moramo reći zašto smo tamo? Imali smo sada slučaj prvog ranjavanja što je dakako uzbudilo javnost. Utoliko je važnije da se dakle kroz to redovito izvješćivanje i nikako nonšalantan i neodgovoran odnos prema obavješćivanju javnosti zna što se tamo događa. Kolega Kovačević je spomenuo našu nazočnost a jednom zanimljivom posjetu Slovačkoj, NATO stožeru, stožeru ISAF-a kojemu smo pribivali nas nekoliko zastupnika, pa i jednoj posjeti koju smo imali ove jeseni Pentagonu, Sjedinjenim Američkim Državama, State departmentu, Minessoti itd. i doista moramo reći da nisam to doživio kao kurtoazno. Sve moguće pohvale su išle na račun našega sudjelovanja u ovoj misiji. No, nije izmislio kolega Kovačević činjenicu da smo ostali pomalo zatečeni pa pomalo i uvrijeđeni kada sam u jednom trenutku upitao zapovjednika misije kako on vidi naš budući angažman. Da li kroz popunjavanjem određenih niša kvalitete recimo, da mi jačamo vojnu policiju itd. On mi je rekao ne, imate jednu prekrasnu provinciju. Govorio je o …/Govornik se ne razumije./… imate evo jednu prekrasnu provinciju i pokazao prstom na Logar nedaleko Kabula i mi smo ostali malo zatečeni. Ne zato što to ne bi bilo dobro prihvatiti. Zašto? Ako će prihvatiti neke druge zemlje mogla bi i Hrvatska, ali o tome se moraju ozbiljne rasprave provesti, o tome, to se mora ozbiljno pripremiti. Jer ta mirovna misija podrazumijeva ne samo vojnu komponentu, nego i civilnu. To znači moramo tamo bolnice graditi, škole graditi, ceste graditi itd. Mi nemamo naprosto financijski potencijale i mogućnosti da to napravimo. Što znači dakle zapovijedanje jednom takvom provincijom. To je priča u koju ako se opredijelimo možda ćemo ići za dvije godine, tri, pet. Ne znam. Ali, ni to ne smije biti vojna tajna. To mora biti stvar o kojoj ćemo, jer je riječ o koži naših ljudi, naših građana, pa ako hoćete i novcu morati biti obaviještena javnost. Tu se nema što skrivati. moramo, naši građani moraju znati točno kamo idu naši vojnici koji su u misiji. U koji to dio Afganistana. Mora se uvijek bez tajenja reći, upozoriti koje su opasnosti koje vrebaju i što je najvažnije mi moramo biti svjesni da smo učinili sve što možemo, sve što možemo da maksimalno, vrhunski koliko možemo kažem opremimo naše vojnike. Da ih opremimo dakle i materijalnim i tehničkim sredstvima, ali i znanjem, uvježbanošću itd. da sačuvamo njihovu sigurnost u obavljanju te misije. Zato predlažem da se u okviru odluke koju ćemo donijeti usvoje usvoje i dva zaključka koja ja nisam čini mi se sada uzeo, a imao sam ih napisana. A imate već? Dva zaključka da naprosto malo povećamo, pojačamo da tako kažem ovu obvezu informiranja, pa dakle predlažem da prihvatite i zaključak koji može biti iza točke 4. da se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da o svakoj mogućoj promjeni mandata kao i svakoj ozbiljnijoj promjeni okolnosti angažiranja posebno vezano uz nesigurnost nacionalnog kontingenta ili dijela nacionalnog kontingenta Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu odmah izvijesti Hrvatski sabor. Nije dovoljno svakih 6 mjeseci, nije dovoljno. Nije dobra situacija koju smo imali da nam se predsjednik Vlade čudi otkuda naši vojnici ili Predsjednik Republike da ne zna što što gdje rade naši vojnici. To se mora. Kad oni ne znaju kako će znati građani? I drugo, obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u suradnji sa Predsjednikom Republike Hrvatske poduzme aktivnosti na poboljšanju opremljenosti pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u pogledu tehnike i opreme u mirovnoj misiji vezano za njihovu sigurnost i sposobnost izvršenja zadataka. Dobro je ovo što smo čuli da su stanovita poboljšanja u opremljenosti već učinjena. Ali, ocijeni li se da to nije dovoljno jer mi smo sastavnice različitih postrojbi tamo. Mi jesmo u mirovnoj misiji. Mi se branimo tamo ako nas se napadne. No međutim, da li smo osposobljeni i da se branimo. Prvenstveno ovdje mislim na transportne mogućnosti naših snaga. Ako smo poslali i ako šaljemo ljude mi moramo učiniti sve da se očuva njihova sigurnost. Evo dakle uz tvrdu obvezu koju moramo svi preuzeti znate danas ćemo lakše dignuti ruku za ovo, ali dizanje ruke za proširenje, povećanje broja pripadnika naših, naše naše misije znači dizanje ruke i za odgovornost za takvu jednu odluku. I zato apeliram stvarno na sve nas da budemo ozbiljni maksimalno i da ne prijeđemo olako preko preko te naše dužnosti i te naše obaveze. Kriva je hrvatska Vlada što ne obavješćuje javnost. Ja ću reći to nije točno. Ministar je iznio u više navrata jasne činjenice da se hrvatski časnici, vojnici nalaze u misiji ISAF-a i ta misija se širi Afganistanom. No međutim draga gospodo šta pišu mediji? Kaže hrvatski vojnici nalaze se na jugu Afganistana gdje sudjeluju u američkoj borbenoj operaciji "Enduring freedom". Ministar obrane taj, a Hrvatski sabor to nije nikad odobrio. Netočno. Prema tome ne možemo optuživati hrvatsku Vladu ako se vrlo jasne informacije i činjenica krov referiraju. Hvala lijepo. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Pa meni je drago da smo došli ovi zaključci. Meni je drago da se svi pozivamo na javnost. Međutim činjenica je da se ova rasprava održava 6 i 39 minuta popodne. Možda i zbog toga da bi se izbjegla javnost. A odgovornost je gospodine Ćosiću ogromna na svima nama. Ja neću sada nastaviti polemiku koju ste vi započeli sa mnom, da li NATO gubi ili dobija rat u Afganistanu, ali ću ponoviti riječi američkog ministra obrane .. /Govornik se ne razumije./ … gospodina Roberta Gatesa koji je otprilike rekao da Amerika u ratu niti dovija niti gubi rat. Rekli ste sada je to drugo. O.k. Irak je drugo. To je jedno od onih tema gdje moramo biti prije svega iskreni prema samima sebi, preuzeti jasno odgovornost, s time se svi slažemo od ovoga Doma preko ministra ne znam predsjednika Vlade do predsjednika države. Preuzeti odgovornost za sudbinu naših vojnika u Afganistanu pa i na neki način i za budućnost samim time i ove zemlje kao i one tamo. Moj privatan stav poznat i javnosti u Hrvatskoj i Američkoj ambasadi i predstavnicima NATO-a u Bruxellesu pa i onima u Bronsfield gdje se nalazi to zapovjedno vojno mjesto, znači radi se o Nizozemskoj, a kojim se zapovijeda trupama u Afganistanu. Danas na odboru isto tako nije točno da sam bio suzdržan kao što stoji nego sam bio protiv. Neki pojedinci čak iz opozicije su tražili da nam se u Afganistanu dodijeli u zapovjedništvo cijela jedna pokrajina. Ja sam se tome jasno protivio tvrdeći onda, a ponovit ću i sada da način na koji su nastupili Sjedinjene Američke Države i NATO u Afganistanu na kraju bojim se neće uroditi plodom. Govorio sam da Sjedinjene Američke Države NATO u Afganistanu proći će kao što su prošli Rusi '80.-ih godina. Meni je drago da ovdje svi spominju neke karakteristike recimo te zemlje pa onda smo čuli da je Afganistan jedna od nanerazvijenijih zemalja svijeta, da je po površini veličine otprilike dviju Francuske, da ima negdje oko 30 milijuna stanovnika, da je prometno krajnje nerazvijena, da je glavna gospodarska grana u toj zemlji opijum, a u Afganistanu se u ovom trenutku nalazi oko 22 tisuće NATO-vih vojnika koji cca. kontroliraju ne više od 70% teritorija te zemlje. Uz njih tamo je još negdje oko 70 tisuća njihovih vojnika, znači iz Afganistana, odnosno njihovih policajaca koji između ostalih uvježbava i Hrvatska vojska. NATO u ovom trenutku hitno zahtijeva nekoliko tisuća vojnika jer u protivnom i oni sami kažu ili boje se da operacija je osuđena na neuspjeh. Kao što piše recimo bivša Američka ambasada gospodin Montgomery talibani su se očigledno pregrupirali, utočište nalaze u Pakistanu, Al'quaida stalno regrutira nove bore koje im dolaze sve češće iz Iraka, i on on navodi da prijeti opasnost da se Afganistan ili da se u Afganistanu dogodi kaos nalik onom u Iraku. U Afganistanu kao što je gospodin Vidović maloprije spomenuo stradalo je tisuću 600 vojnika međunarodnih snaga, američkih, engleskih itd. Ali lako je moguće da isto tako postane nova lansirna rampa za nove terorističke napade iz Afganistana prema Europi ili zapadnim zemljama. E sad, gdje je u svemu tome Republika Hrvatska iako ja kažem da je teže možda bilo usprotivi se slanju dodatnog kontigenta Moj ključan argument u Bruxellesu bio reko nažalost to može potvrditi gospodin Zubović i Kovačević i Vidović i gospodin Pankretić, proći ćete kao Rusi. Drugo, sa tim trupama se Afganistan ne da kontrolirati. Sa 22 tisuće vojnika Afganistan se ne da kontrolirati. I treće, ne želim sudjelovati u odgovornosti za pogibiju nekog hrvatskog vojnika, a prije ili kasnije i do toga će gospodo doći. Hrvatski vojnici koliko god je to teško izgovoriti bojim se da će ginuti. I nema nikoga tko je odgovoran u ovome Parlamentu koji to može zanijekati. Nije isto tako nepoznato da sam 2001. kad je donesena odluka o slanju vojnika u Afganistanu digao ruke za. Zašto? Prvo, nakon 11. rujna 2001. međunarodna zajednica po mom sudu morala je reagirati. Onih dana kada se je dogodio napad na Washington odnosno na New York po mom sudu to je bio napad i na Hrvatsku. Drugo, nemojmo zaboraviti da je za vrijeme Domovinskog rata svijet itekako pomogao Republici Hrvatskoj, točnije Ujedinjeni narodi i oni su na našem prostoru u nekim trenucima imali i preko 12 tisuća vojnika pod plavim kacigama. I mi smo bili tada i jesmo i danas na neki način dužni se revanširati Ujedinjenim narodima. Isto tako sam svjestan činjenice da u Hrvatskoj vojski preko noći možemo pronaći ma ne 50 ili 150 već tisuću dobrovoljaca koji će ići u Afganistan ili gdje god treba. Dnevno mnogi, evo kao što slušamo neke njihove pod navodnicima ispovijesti, računa na tih 100 dolara puta 30 dana znači to je 3 tisuće dolara mjesečno plus plaća i onda računaj da u šest mjeseci mogu kupiti jedan stan jasno pod uvjetom da se vrate ili ako idu u ta dva uputa u mirovnu misiju onda mogu nakon godinu dana tako provedenog vremena u toj misiji, sebi priuštiti ili svojoj obitelji neki stančić od 35 ili 40 kvadrata. E sada da li radi novca se oni javljaju, da li radi položaja u vojsci, da li zbog adrenalina ja to ne znam, ali u Hrvatskoj vojsci zasigurno ima dobrovoljaca i više no što ih Hrvatska može poslati izvan zemlje. I isto tako sam svjestan ako želimo ujedinjenu Europu, ako želimo u Europsku uniju, onda ne možemo jednostavno zaobići NATO. Tako je to bilo recimo 2001. godine, pa potom uvijek do sada kada smo obnavljali našu misiju nastupao sam na približno isti način. Ono što je isto tako potrebno istaći je sljedeće. Ta misija košta hrvatske poreske obveznike ako se ne varam za 150 vojnika oko 150 milijuna kuna godišnje. 150 milijuna kuna godišnje. Znači za 200 vojnika to će biti oko 200 milijuna kuna, to je negdje oko 4% vojnog proračuna koji je danas dosegao iznos od 4,4 odnosno 4,5 milijarde kuna. Ali za Hrvatsku vojsku ili za posljedice rata itd. Hrvatska kada uzmemo ovdje invalide i obnovu i penziju tih invalida itd. izdvaja zasigurno još 5, 6 milijardi kuna, gotovo se slobodno može reći 10% hrvatskog proračuna kao ni jedna zemlja u Europi ide za te namjene. To svijet, tu svijet to stalno govorim, mora razumjeti Republiku Hrvatsku. U međuvremenu dolazi do Summita NATO-a u Rigi. Hrvatska je mi smo to svi znali, očekivano spomenuta i Hrvatska će vjerojatno ući u NATO savez 2008. godine. NATO savez tu se vjerojatno svi slažemo je prva stepenica da bi sutradan Hrvatska ušla u Europsku uniju. Ako ne uđemo u NATO Hrvatska teško da može očekivati poziv iz Bruxellesa, odnosno iz Europske unije. Znamo isto tako da se NATO mijenja. Danas NATO ima 26 članica. 2008. ulaze znači Albanija, Makedonija, Hrvatska biti će ih 29, tamo negdje možda 2012. ili 2015. biti će ih preko 30-tak zemalja. Konačno ono što je isto tako zanimljivo u Afganistanu svoje jedinice imaju i Švicarci, i Austrijanci i Finci i tome sl. Ja namjerno ovdje spominjem baš Švicarce koji su od pamtivijeka neutralni, koji su tek tamo ako se ne varam 70-tih godina godina ušli u Ujedinjene narode, koji nisu u NATO-u, nisu u Europskoj zajednici ili uniji, ali su evo vidimo zato u Afganistanu. Riga nam je isto tako ponudila transformaciju NATO-a. priče o demokraciji NATO-a itd. ja neću komentirati, ali šta ćemo, NATO je tu. E sada se postavlja pitanje kako dalje. se očigledno pretvara u snage za brzu intervenciju, hladni rat je definitivno za nama, Sovjetski Savez se je srušio bez ispaljenog metka, ali Europa se više znači ne brani, pod navodnicima od komunizma već terorizma i to ne čini na prostoru Europe nego čini na prostoru srednje Azije sve više daleke Azije. Činjenica je isto tako da danas mnoge zemlje razmišljaju i povlače ove svoje trupe iz Iraka, a ja tvrdim da je to itekako usko povezano u ovome času s Afganistanom. Zadnja koja je pred nekoliko dana povukla posljednje svoje vojnike bila je Republika Italija pred recimo nekoliko mjeseci ili ne više od godinu dana i Španjolska. I sad što nam je činiti? Hrvatska ima u Afganistanu 148 vojnika. 2007. znači iduće godine Republika Hrvatska u Afganistan mora poslati još 50 vojnika, znači tada bi došli negdje na brojku od 200 vojnika, a 2008. znači po izborima koji se kane održati krajem iduće godine, neka nova vlast ili ova nije bitno, poslati će još stotinu vojnika što su obećali i Vlada i Predsjednik države, a to onda znači da ćemo mi preuzeti jednu pokrajinu na prostoru Afganistana. Cijena 2008. te misije sa 300 vojnika sigurno će dostići negdje 300 milijuna kuna, gotovo bih se usudio reći sa opremom itd. u prvoj godini 10% vojnog proračuna koji danas dosiže iznos od 4,5 milijardi kuna. Postavlja se isto tako pitanje da li to Republika Hrvatska može izdržati. Financijski zasigurno da, biti će manje za modernizaciju vojske u zemlji, u zemlji, ali svi se slažemo našim vojnicima u mirovnim misijama ne smije ništa faliti. Pitanje drugo je, da li sada Hrvatska može podnijeti smrt nekog vojnika bez većih potresa? Vjerojatno da. Ali da li može podnijeti smrt nekog vojnika ova ili ona politika? Ja to jednostavno ne želim komparirati sa nekim slučajevima u zemlji, ali isto tako teško je preuzeti za to odgovornost. Vjerujem da može to podnijeti i hrvatska politika, ali problem je druge prirode, kako sada objasniti da se šalje vojsku po mom sudu u unaprijed izgubljenu misiju, točnije u misiju gdje se traži samo jedno rješenje. Časno povlačenje NATO-a, odnosno prije svega trupa Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Engleske iz Afganistana. Međutim što znači još ću jedanput ponoviti, slanje 300 vojnika u Afganistan. To je zapravo preuzimanje jedne pokrajine, znači za dvije godine u to sam siguran, jednog tog zapovjednog mjesta. Sve se to dešava na neki način u toj izbornoj godini, sve se to dešava u vrijeme kada jedna Italija npr. napušta Irak, o tome razmišlja Engleska, o tome otvoreno govore, o tome razmišlja čak i Amerika što će reći da će se težište na neki način borbi nakon toga seliti iz Afganistana, iz Iraka u Afganistan i ono čega se ja najviše plašim, pogibije nekog hrvatskog vojnika, a bojim se da je isto tako laž da će ti vojnici ostati na relativno mirnom sjeveru. Oni sve više odlaze to vidimo na put ratom zahvaćenog juga. Što je najveći problem u Afganistanu? To što afganistanske vlasti u ovom trenutku imaju svega 70 tisuća vojnika plus ovih 20 tisuća koje je došlo iz svijeta, to je recimo negdje oko 90 tisuća na 30 milijuna stanovnika. Tvrdim da je to malo. I peto, to pitanje se apsolutno politizira ili se je politiziralo do današnje večeri u hrvatskoj javnosti. I u takvoj atmosferi kada idemo u izbornu godinu, kada svako pitanje postaje političko pitanje izuzetno teško se je, gospodo, i opredjeljivati. Ova operacija, ja se bojim da će završiti s neuspjehom, ali isto tako svjestan sam činjenice što su međunarodne trupe značile Republici Hrvatskoj i da Republika Hrvatska ne može se samo izolirati pa ni po ovome pitanju. E sad, da li bi hrvatski vojnici bili sigurniji da je tamo još 50 vojnika iz Hrvatske ili sutradan 300, ja to ne znam, ali siguran sam da je ovo misija, da je misija ulaznica Hrvatske u NATO, ali ali vidjet ćemo kako će se sve to odvijati, a bojim se da neće to dobro završiti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite.

treba osigurati uspostavljanje prijelazne uprave i nakon toga uspostavljanje, funkcioniranje jedne demokratske države na temelju volje građana, odnosno biračkog tijela koje to treba osigurati u Afganistanu. Drugo što bi htio podsjetiti da je ova mirovna misija odobrena od strane Ujedinjenih nacija i treće, da je NATO na temelju tzv. Bonskog sporazuma prihvatio sudjelovanje u ovim operacijama. Sad prvu stvar koju bi trebalo razglobiti. Naravno da ima uzajamno uzročno-posljedične veze i između Afganistana i Iraka, ali operacije i misije u Iraku združenih snaga pripadnika snaga pripadnika Međunarodne zajednice i Afganistana nisu iste. Ni po svom osnovu ni po svom pravnom utemeljenju ni po podršci Međunarodne zajednice. Ujedinjene nacije oko Iraka nisu stajale iza toga i nisu taj dio odobrile dok je oko Afganistana sasvim druga situacija. Treću stvar koju bi trebalo raščistiti. Znate, mi kad ovdje raspravljamo onda često puta se dobije dojam kao da NATO ima neke svoje vojne snage i svoje vlastite nekakve vojne jedinice i operacije. NATO nema to. To je ono što je važno razlučiti. Snage NATO-a su snage članica, njegovih država članica NATO-a. Tek sada u transformaciji NATO se pokušava raditi na formiranju nekih zajedničkih snaga kao što su snage za brzu intervenciju, ne znam, protuobavještajne službe, odnosno informativne službe i eventualno medicinski korpus. Ali vlastitih snaga on do sad, zasada nema. To su snage naših članica NATO-a. I isto tako pošto je NATO savez suverenih država, svaka od tih članica ne samo da je preuzela obaveze i odgovornosti nego i neka prava kad je u to ulazila. Prema tome, ona odlučuje u kojoj će mjeri sudjelovati u pojedinoj misiji i do kad će u toj misiji sudjelovati. I sad, šta je važno naznačiti. Važno je naznačiti što je korektno i sasvim u redu napisano i u ovom izvješću koje smo mi dobili, da ove operacije, da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske kao i ostalih članica NATO-a koji se nalaze u Afganistanu nemaju nikakav mandat ili sposobnost tzv. nametanja mira. To piše izričito. Nego već zadaću od potpore o očuvanju mira, obuke afganistanske vojske, ali i civilne policije, vojne policije i civilne policije te kontakte sa stanovništvom radi izgradnje povjerenja ili bolje rečeno, preciznije rečeno radi stvaranja preduvjeta da mogu profunkcionirat legalno i legitimne vlasti Afganistana na tom prostoru. Prema tome, mi imamo nešto što se u Hrvatskoj dešavalo za vrijeme Domovinskog rata, gdje na privremeno zaposjednutim teritorijima, okupiranim teritorijima međunarodne snage su tamo stvarale uvjete da počnu funkcionirati i uspostavljati normalne legalne i legitimne vlasti i naravno da se počnu stvarati preduvjeti da Republika Hrvatska ostvari puni i teritorijalni i pravni suverenitet na tom prostoru. Tako se i u Afganistanu. I u tom pogledu je to sasvim jedna druga situacija. Šta je problem? Problem je nastao zapravo oko onoga što se dešava danas u Afganistanu. Danas se u Afganistanu dešava da je došlo do poboljšanja sigurnosne situacije, da su se talibani i druge snage koje su protiv sadašnje prijelazne uprave pregrupirale i počele oružanim aktivnostima i terorističkim aktivnostima ugrožavati ne samo legalne i legitimne vlasti u Afganistanu, civilne i vojne prirode nego i snage Međunarodne zajednice, odnosno NATO-a koja treba omogućiti tim snagama, odnosno tim tijelima da funkcioniraju. I što je najčešće i najinteresantnije, ovdje se sada ne radi o tome da snage uključuju i Republiku Hrvatsku koja se u tom dijelu trebaju osiguravati i uspostavljati pitanje povjerenja i ne znam, održavanje ili očuvanje mira nego često puta mogu biti uvučene u sukobe. I toga moramo biti svjesni ali to iz ovoga teksta tko god hoće to realno pročitati, to jasno vidi i napisano. I osim toga, u tom kontekstu je sasvim jasno i još jedna stvar koja je veoma bitna. Pitanje do koje mjere se može pojaviti rizik uvlačenja u tom dijelu. Jedno je pitanje kada pripadnici NATO snaga u očuvanju mira pokušavaju osposobiti i obraniti ugrožene temeljne vrijednosti i sami sebe kroz pitanje samoobrane, a drugo je pitanje kada bi to zahvatilo širi prostor u pojedinoj regiji gdje bi zapravo bilo, pretvorilo se u ratne, odnosno oružane sukobe koji mogu imati oblik djelovanja lokalnog oružanog sukoba u tom prostoru ili u situaciji koja zapravo po prirodi stvari pretvara se u nametanje ili ne samo u očuvanju mira nego onih ugroženih takvih umetanja jer je već ukinut. E u takvoj situaciji se otvara pitanje šta tada treba Republika Hrvatska raditi. I zbog toga mi smatramo i zato smo i predložili ova dva zaključka uz Prijedlog odluke, da bi tada na vrijeme trebalo upozoriti ne samo izvršnu vlast, ne samo zapovjednu strukturu nego i Hrvatski parlament iz dva važna razloga. Prvi je razlog da se poduzmu mjere, da se sačuvaju životi i zdravlje naših pripadnika Oružanih snaga. Da ne dođe do … /Govornik se ne razumije./ ili da ne dođu u takvu situaciju u kojoj će biti ugroženi njihovi životi i djela. I druga situacija, da iza odluka vojnih tijela postoji politička odluka predstavničke vlasti i izvršne vlasti zapravo države u odnosu na zajedničko zapovjedništvo i u odnosu na NATO sustav u kojem se mi tamo zapravo de facto nalazimo. Prema tome, to je veoma važno i zbog toga mi smatramo da bi bilo dobro uz ovu odluku usvojiti oba dva, odnosno donijeti i oba dva ova zaključka. Jer time stvaramo pretpostavke, ajde da pojednostavimo narodnim jezikom kažem, ne daj Bože ak se nešto dogodi, da možemo na vrijeme reagirati, da pokažemo zapravo jedinstvo političkog stajališta oko nacionalnog interesa zaštite života naših vojnika. Još jednu stvar sam htio posebice naglasiti u svojoj raspravi. Zahvalan sam zapravo podnositelju ovog izvještaja što je jasno napisao da postoje problemi oko strateškog prijevoza i kako medicinskih, tako i ljudi, itd., i gdje se lijepo piše nepostojanje vlastitog strateškog prijevoza. Znate, to objektivno moramo priznati da smo u inferiornom položaju, jer naše snage ovise o saveznicima. Ovdje nećemo moći osigurati takva sredstva koja će moći nadomjestiti sve ovo što nam fali jer to u proračunu nema, ali ono što možemo možemo ovlastiti i ojačati naše stajalište. Našu ajde vojnu, civilnu komponentu, naše Ministarstvo obrane da u razgovorima sa partnerima uz kojima zajednički djelujemo tamo zapravo kroz ovaj međusobni sporazum učvrstimo prava, obaveze i odgovornosti oko preuzimanja i izvlačenja naših snaga ako dođu u situaciju pogibeljnu po život i tijela tih ljudi. I posebnu stvar koju bih htio vezano za odluku naglasiti ne radi toga što ona nije jasna sama po sebi bar što se mene tiče, nego radi rasprava koje su do sada uslijedile. Znate nećemo mi odlučivati u 2008. godini o stanju još 100 vojnika, mi ovom odlukom to rješavamo. Mi u članku 1. rješavamo potrebu da je Hrvatska u datim trenutcima, sukcesivno doduše spremna staviti na raspolaganje 3 stotine vojnika za potrebe mirovne operacije u Afganistanu s tim da će do 200 ih biti u 2007. godini, a drugi dio ćemo preuzeti kad osposobimo ljude i osiguramo sredstva i u 2008. godini najviše do 300 i to pod točkom taksativno navedenim strukturama zapravo i skupinama u kojima će se one nalaziti, ali kad se gleda točka 2., ali ono što je važno ovdje naznačiti ne piše to u odluci ni ne treba pisati. Možda je trebalo napisati u obrazloženju. Važna stvar i zbog naše javnosti i zbog našeg predstavničkog tijela jeste da nikoga se tamo ne šalje bez njegovog izričitog pristanka, odnosno dobrovoljnosti i to je veoma važno znati znate. Dakle, ne radi se samo o tome da iza toga stoji politička odluka Parlamenta, Vlade itd. zbog međunarodnih interesa Republike ili vanjske politike Republike Hrvatske, nego između ostaloga je ugrađen i element dobrovoljnosti svakog pripadnika oružanih snaga koji u tom segmentu dobrovoljno odlučuje sukladno svojoj profesiji da se obavi i taj dio zadatka. I posljednju stvar koju treba reći htjeli, ne htjeli mi moramo odati priznanje pripadnicima oružanih snaga koji se nalaze ne samo u ovoj mirovnoj misiji, nego u svim misijama širom svijeta, jer su dali ogroman doprinos pojačavanju osobito vojnog ugleda Republike Hrvatske i otvaranju političkih vrata Republici Hrvatskoj za ulazenje u euroatlantske asocijacije, poglavito u NATO, a u tom kontekstu posebnu stvar izučavanja i osposobljavanja naših vojnika da ne budu partneri kako mi hoćemo reći sada Hrvatska je partner Sjedinjenim Američkim Državama, nego da Republika Hrvatska kao buduća nadamo se članica NATO-a zajedno sa NATO-om bude u partnerskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama u uspostavi održavanja mira u svijetu. Ne smijemo zaboraviti da u na tom segmentu NATO testira zapravo svoju transformaciju i sposobnost da se u tom pogledu u odnosu na Sjedinjene Američke Države donekle odvoji jer to traže Sjedinjene Američke Države iz jednostavnog razloga jer NATO više financijski i organizacijski nije u stanju pratiti ulaganja koje Sjedinjene Američke Države u vojnu komponentu ubrajaju. Prema tome, mi moramo o tome jako voditi računa, a to je nešto sasvim, sasvim drugo i izvan toga sami po sebi ne možemo se izdvojiti i ostati po strani. Hvala lijepa.

i ovom Izvješću i zahvaljujem na potpori Odluci o povećanju. Odluka o povećanju temelji se sukladno mogućnostima, ponavljam priprema ljudi i njihovo materijalno i adekvatno opremanje. Žao mi je što je gospodin Vidović morao otići, ali jednostavno kada ministar Hrvatskom saboru, ministar predloži Vlada, Vlada Hrvatskom saboru napiše da je situacija pogoršana rekao je dovoljno situacija je pogoršana. Hrvatska vojska niti jednog trenutka, niti jedne sekunde nije izašla iz mandata koji je odredio Sabor i Sabor je ovlastio Vladu Republike Hrvatske da utvrdi koje će to funkcije obavljati u Afganistanu. Kada se o tome počelo kroz medije, neke medije špekulirati predložili smo ovu Odluku da Sabor odredi koje su to funkcije i samo te funkcije ćemo i tamo i obavljati. Ono što me premijer pitao pa je krivo prezentirao, premijer ne zna da …/Govornik se ne razumije./…, zna on da su na jugu, pitao me jesmo li i jednog trenutka, i jednog sekunde iskoračili iz misije ISAF i otišli u nešto što bi se moglo nazvati …/Govornik se ne razumije./… kako je jedan politički tjednik to napisao? Niti jedne sekunde, jer ova Vlada je odgovorna ovom Parlamentu i mi ne želimo obmanjivati Parlament. Normalno da bi zapovjednici NATO-a, dužnosnici možda htjeli da mi imamo više, međutim ne, mi imamo ove mogućnosti. Niti jednoga vojnika nećemo poslati tamo ni dan prije nego što on bude osobno spreman, prije nego što postrojba u kojoj će sudjelovati bude spremna. Mi za sada imamo stupanj dragovoljnosti, naši vojnici idu tamo. Kada dosegnemo potpuni stupanj profesionalizacije onda će ići postrojba, ali to je ono što ide vezano je za potpunu profesionalnu vojsku. Malo oko troškova. ISAF 2007. planirani red veličina 155 milijuna kuna, ISAF 2008. 239 milijuna ili će biti više vojnika i nadamo se da ćemo moći preuzeti, odnosno snažnije sudjelovati u ovoj funkciji PRT-a u jednoj od provincija. Koja će to biti vidjet ćemo sukladno i rasporedu i mogućnostima i one što su potrebe međunarodne zajednice. Podatak za 2004. godinu koji ja imam govori da je od 4 i pol tisuće tona heroina koji izlazi na narko tržište diljem svijeta 90% dolazi iz Afganistana. Ja nisam stručnjak i neću govoriti, ali uvjeren sam da i Hrvatska velika financijska sredstva izdvaja izdvaja za liječenje narko ovisnika. Svaka kuna uložena u Afganistanu opravdava u mirovnoj misiji, opravdava svoje postojanje i svoj trošak. Ono što mogu s ponosom reći, nešto što sam ponosan na naše vojnike, naši vojnici se znaju civilizirano i dostojanstveno ponašati i uvažavaju domicijelno stanovništvo. Ljudi u …/Govornik se ne razumije./… ih zovu zbog toga "Božji ljudi". Oni nisu tamo percipirani kao netko tko je došao nešto nametati, oni su od domaćeg stanovništva percipirani kao ljudi koji su došli pomoći. To mi je potvrdio i predsjednik Karzais s kojim sam imao sastanak, svi ministri s kojima sam imao sastanak i na rad naših vojnika tamo možemo biti ponosni. Da ima pojedinih grešaka, ima ih, bude ih, učimo, svaki dan je nova lekcija, to po zapovjednoj liniji otklanjamo. Prema tome, hvala vam na ovoj potpori, a normalno pozivam i sve koji mogu dati doprinos. Mi ne možemo iz Ministarstva obrane pričati o općem stanju u Afganistanu, međutim ja sam otvoreno rekao na presiju, odgovorili smo i u misiji otvoreno, odgovorili smo i neki dan na presici Ministarstva obrane. Vrlo je nezgodno u domaćoj javnosti kad jedan politički tjednik kaže da je američki vojnik osiguran za slučaj smrti na 5 milijuna dolara. To je notorna laž. Niti jedna vojska ne osigurava svoje ljude. Koja je svrha tih članaka? Da li je potpuno nepoznavanje? Međutim mi smo otvoreni, mi smo otvoreni i za saborske zastupnike i svaku informaciju koju saborski zastupnici budu tražili ili preko predsjedništva Sabora ili preko našeg matičnog odbora mi smo voljni dati. Hvala vam lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu o ove dvije točke. Nastavak sjednice sutra u 9 i 30 sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu. Možda još točka 25. i 26.